Einnig hefur borist bréf frá formanni Miðflokksins um að Bergþór Ólason geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Þá hefur borist bréf frá Ásmundi Einari Daðasyni um að hann verði fjarverandi á næstunni.

varamenn ofar á lista hafa boðað forföll, og 1. varamaður á lista Framsóknarflokksins í Reykjavíkurkjördæmi norður, Brynja Dan Gunnarsdóttir. Kári Gautason og Brynja Dan Gunnarsdóttir hafa áður tekið sæti á Alþingi og eru boðin velkomin til starfa að nýju.

Forseti. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur fengið til meðferðar tilkynningu landskjörstjórnar um kosningu Hákonar Hermannssonar sem 1. varaþingmanns á lista Miðflokksins í Norðvesturkjördæmi.

Hákon Hermannsson hefur undirskrifað drengskaparheit að stjórnarskránni og er boðinn velkominn til starfa á Alþingi.

Forseti. Ég vil hrósa verkalýðshreyfingunni og Samtökum atvinnulífsins fyrir uppleggið í kjarasamningum. Samfylkingin fagnar áherslunni á sterkari tilfærslukerfi með sértækari kjarabótum í staðinn fyrir þeim mun meiri almennar launahækkanir. Þarna höfum við og verkalýðshreyfingin verið algjörlega samstiga. En ég get varla verið að óska ríkisstjórninni eða hæstv. fjármálaráðherra til hamingju því að hún talaði sig hása gegn nákvæmlega þessari nálgun núna fyrir jól og felldi allar tillögur okkar, úr kjarapakka Samfylkingarinnar, um vaxtabótaauka, húsnæðisbætur, barnabætur og þar fram eftir götunum. Það sem skilur hins vegar á milli núna, og það er mikilvægt, er að Samfylkingin hefði ekki gert þetta svona, ekki án þess að finna til fjármögnun fyrir varanlegum rekstrarútgjöldum upp á fleiri milljarða, enda hefur Samfylkingin haft það sem reglu að koma aldrei með útgjaldatillögur inn í þingið nema þær séu fjármagnaðar og helst gott betur, sérstaklega á tímum verðbólgu og þenslu. Útgjaldahliðin er flott en það er engin fjármögnun. Við getum ekki annað en gagnrýnt það, ekki bara út frá þensluáhrifum heldur ekki síður ráðrúmi ríkisins til að veita þjónustu þegar fram í sækir. Það er auðvelt að auka bara útgjöldin eins og þessi ríkisstjórn hefur gert en það gilda ákveðin prinsipp þegar kemur að rekstri ríkissjóðs — eða hvað, hæstv. fjármálaráðherra? Ríkisstjórninni fannst mikilvægt að fjármagna varnargarða við Svartsengi með því að afla tekna en ekki tugmilljarða uppkaup á íbúðum sem fylgdu í kjölfarið og ekki heldur þessa milljarða í tengslum við kjarasamninga sem sagt er að verði 20 milljarðar á ári næstu fjögur árin.

mér til hamingju með að búið sé að ná langtímakjarasamningum við aðila vinnumarkaðarins á Íslandi til fjögurra ára, sem er mjög sjaldgæft. Ég vona að þetta sé nýr grunnur og nýtt upphaf að því hvernig aðilar vinnumarkaðarins ná saman. Hins vegar er það alveg skýrt og var frá upphafi að til þess að þeir aðilar gætu gert það var gerð rík krafa á stjórnvöld um að koma með stórar aðgerðir og mikla fjármuni til þess að hægt væri að ná saman. Það er það sem við gerðum. Við erum núna að vinna fjármálaáætlun. Sú vinna er flókin en gengur ágætlega. Við erum með uppfærðar áætlanir sem hjálpa okkur að átta okkur á stöðunni eins og hún er núna, sem hefur breyst frá því fyrir jól. Svo þarf að taka ákvarðanir sem svara því hvernig þessari forgangsröðun er mætt. Er það gert með því að auka á hallann eingöngu? Nei. Er það gert með því að hækka alls konar skatta á sömu hópa og voru að ná saman í kjaraviðræðum til næstu fjögurra ára? Nei. Er hægt að fara í aðgerðir til að spara í kerfinu? Já, ég lít svo á að við séum með þessari forgangsröðun í þágu fjölskyldna, í þágu fjögurra ára friðar á vinnumarkaði, að taka ákvörðun um að setja það í forgang á kostnað kerfis. Ég hef sagt skýrt að ég er ekki að tala fyrir sársaukafullum niðurskurði, enda þarf hann ekki að vera sársaukafullur vegna þess að það eru gríðarlega mikil tækifæri til að fara betur með almannafé. Það er verkefnið. Ég hef verið algerlega skýr með það ég er ekki að fara að leggja til að hækka skatta á millitekjuhópa. Þetta er verkefnið og ég treysti mér í það.

Hér er enginn endilega að tala um hækkun á millitekjuhópana en ég ætla bara að kasta því hér fram að fyrir jól var mikill sársauki sem fólst í að finna 9,5 milljarða í niðurskurð sem hafði mikil áhrif á opinbera markaðinn sem á enn eftir að semja fyrir.

Herra forseti. Fyrst vil ég að það komi skýrt fram að við erum ekki að tala um hluti sem eru glænýir af nálinni eða eitthvað sem ríkisstjórnin sem hefur setið öll þessi ár kannast ekki við og allt í einu setur á dagskrá nú. Við höfum verið að efla barnabótakerfið undanfarin ár. Við höfum verið að efla leigustuðning. Við höfum verið að efla framboðshliðina, þannig að það er ekki þannig. Mig langar að vita hvort hv. þingmaður sér engin tækifæri til að spara hjá hinu opinbera vegna þess að ég geri það. Ég sé mikil tækifæri til að fara betur með almannafé.

ég get ekki tekið undir að því hafi fylgt mikill sársauki. Mér þykir eðlileg krafa af hálfu fjárveitingavaldsins og stjórnvalda að skoða það á hverjum degi hvort farið er eins vel með annarra manna peninga og kostur er. Svar við því núna er að það eru tækifæri (Forseti hringir.) og þess vegna segi ég: Það er sú leið sem við förum og hún þarf ekki að vera sársaukafull.

Þessi sami einstaklingur hefur einnig verið að hóta vararíkissaksóknara lífláti og allri hans fjölskyldu.

ítrekað, í komubanni. Hann er meira að segja í tvöföldu komubanni inn á Schengen-svæðið og hann hefur komið hér undir þremur nöfnum. Er engin löggæsla í landinu, hæstv. dómsmálaráðherra? Hvert erum við að stefna? Hvernig eigum við sem samfélag að geta treyst því að við séum ekki hér í lífshættu alla daga? Og hvað er um að vera? Hvað er hæstv. dómsmálaráðherra að gera til að stoppa í öll þessi göt? Eigum við virkilega að fara að horfa upp á fleiri svona uppákomur til framtíðar?

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Hv. þingmaður spyr ráðherra hvað hann sé að gera í þessum málum til að halda uppi lögum í landinu, hvort það sé engin löggæsla í landinu. Jú, svo sannarlega er löggæsla í landinu og lögreglumenn þessa lands standa sig vel alla daga, allan sólarhringinn til að tryggja öryggi borgaranna og halda uppi allsherjarreglu og lögum. Nú er það svo að ég vil ekki tjá mig hér um einstök mál. Hins vegar þá er það eins og hv. þingmaður nefnir með öllu óásættanlegt að hingað geti fólk komið

og lögreglan er að vinna dag og nótt við að uppræta það. Hún hefur fengið aukið fjármagn frá þinginu til að sinna þeim rannsóknum en eins og allir vita þá taka rannsóknir á skipulagðri brotastarfsemi langan tíma og það er mikil þolinmæðisvinna. Ég vil nota tækifærið og þakka lögreglunni fyrir vel unnin störf sem við sáum í síðustu viku. Við urðum sömuleiðis vitni að því í fréttum að hér voru einstaklingar sem höfðu uppi hegðun sem er með öllu óásættanleg.

það er nú frekar óhugnanlegt. Þegar hæstv. ráðherra segist ekki vilja ræða einstök mál þá erum við ekki að tala um nein nöfn á einum eða neinum heldur erum við að tala um það sem almennt er þekkt og vitað og um skrifað í samfélaginu og eitthvað sem er á hvers manns tungu og á hvers manns vörum. Það er í rauninni ekkert sem maður á að vera feiminn við þegar maður er að tjá sig um slíkt. Það er líka annað. ætlar hæstv. ráðherra að gera í sambandi við innri landamærin? Erum við eitthvað að fara að gera til að koma í veg fyrir að fólk komi hér ítrekað þrátt fyrir nálgunarbann og þrátt fyrir að það sé jafnvel með bann inni á sjálfu Schengen-svæðinu?

Ég vil ítreka að það er stanslaust unnið að því að tryggja landamærin inn í landið. Ég vil líka árétta það að 93% allra þeirra farþega sem koma til landsins koma eftir fyrirframgefnum farþegaupplýsingum, 93%. Það er gríðarlega umfangsmikið og mannaflafrekt að ætla að taka upp tímabundið eftirlit á innri landamærunum og það er ekki talið að upptaka slíks eftirlits sé skilvirkt úrræði sem líklegt sé að dragi úr óreglulegum komum til landsins.

Það eru aftur á móti útlendingalögin sem þarf verulega að bæta hér á Íslandi.

það er mikið fagnaðarefni að hér hafi náðst langtímakjarasamningar. ákveðinn fyrirsjáanleika og ekki síst er þetta mikilvægt fyrir þá sem hafa þurft á húsnæðisstuðningi að halda eftir ákveðna óstjórn af hálfu ríkisstjórnarinnar í landinu. Engu að síður er þetta fagnaðarefni. En ég tala um fyrirsjáanleika. Þá skiptir máli að það sé alveg skýrt að ríkisstjórnin segi hvernig hún ætlar að fjármagna 80 milljarða framlag ríkissjóðs til kjarasamninganna,

Síðan er blaðamannafundur núna til að kynna kjarasamningana og ekki talað skýrt um það hvernig ríkissjóður ætlar að fjármagna sína aðkomu. Það er svona uml um að beita eigi aðhaldi í ríkisrekstri, hugsanlega fara í sameiningar. Þessi ríkisstjórn hefur enga afrekaskrá

Það er kaldhæðni örlaganna að kjarasamningarnir sjálfir eru að vinna til baka það sem slök efnahagsstjórn ríkisstjórnarinnar hefur valdið heimilum og fyrirtækjum í formi

En launþegar, verkalýðshreyfingin og almenningur í landinu (Forseti hringir.) á skýra kröfu um það að ríkisstjórnin svari skýrt hvernig hún ætlar að fjármagna framlag sitt, 80 milljarða. Er það með erlendum lántökum, sem ég vara eindregið við? Er það með hækkun skatta og gjalda eða er það með raunverulegu aðhaldi í ríkisrekstri, efni sem hún kann ekkert í? Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Ég ætla að leyfa mér að segja að það er mikil ánægja í samfélaginu með þróun mála á almennum vinnumarkaði. Það er mikil ánægja með að það hafi náðst kjarasamningar til fjögurra ára. Það eru einna helst að maður heyri óánægju frá stjórnarandstöðunni á Alþingi sem kannski átti ekki von á að þetta myndi ganga eftir. Við erum komin með langtímasamninga og ég er mjög bjartsýn á það að fleiri félög fylgi í kjölfarið. Fagfélögin skrifuðu undir um helgina, VR situr við samningaborðið og þar að sjálfsögðu skiptir innlegg stjórnvalda máli. Hv. þingmaður talar um óstjórn í húsnæðismálum. Ekkert gæti verið fjær lagi. Í tíð þessarar ríkisstjórnar og núverandi hæstv. innviðaráðherra hefur einmitt verið mótuð langtímahúsnæðisstefna sem svo sannarlega var þörf á. Það hefur verið gert rammasamkomulag um uppbyggingu húsnæðis og í þessari áætlun, sem við kynntum samhliða kjarasamningum, er gert ráð fyrir að við höldum áfram að styrkja framboðshliðina eins og við höfum boðað. Ekkert sem þarf að koma á óvart þar. Og já, við erum að efla barnabótakerfið, sem þarf heldur ekki að koma á óvart, enda kynntum við fyrstu aðgerðir til að efla það í tengslum við skammtímasamninga í í lok árs 2022. Við ætlum að halda áfram með þá kerfisbreytingu sem byggir á ítarlegu samtali við aðila vinnumarkaðarins. Við ætlum sömuleiðis að efla leigustuðning, sem þarf heldur engum að koma á óvart því að það er það sem við höfum verið að gera. Hvernig ætlum við að fjármagna þetta? Við munum kynna fjármálaáætlun þar sem gert er ráð fyrir þessu. Við höfum talað algerlega skýrt. Þetta er okkar forgangsmál. Það er okkar forgangsmál að skapa hér forsendur til þess að unnt verði að draga úr verðbólgu og að vextir verði lækkaðir, að skapa forsendur til að lækka vexti. Þess vegna segi ég: Innlegg stjórnvalda í þessa kjarasamninga er fjárfesting, fjárfesting í þjóðarhag. Ég tel að sá ávinningur sem efnahagslífið á Íslandi mun hafa af því að hér náist langtímasamningar sem skapa forsendur fyrir lækkun verðlags og vaxta, sé margfaldur á við (Forseti hringir.) umfang þeirra aðgerða sem hér hafa verið kynntar og gefi okkur tækifæri til að halda áfram að vaxa og dafna á samningstímanum.

Það er enginn að deila á það. Við erum einfaldlega að spyrja skýrrar spurningar: Hvernig verður þetta fjármagnað? Þessu hefur Viðreisn varað við alveg frá 2019, við bentum á það fyrir Covid að ríkissjóður var þá þegar orðinn ósjálfbær. En ég vil óska Vinstri grænum til hamingju með það að vera búin að toga Sjálfstæðisflokkinn í sjö ár, mjög reglulega, og núna síðast að fara og auðvelda leiðina inn í skattahækkanir.

Það heyrist sitthvor tónninn. Ég held að helsti tíminn hjá ríkisstjórninni síðustu mánuði hafi verið að vinna í einhverjum fyrirvörum af hálfu ríkisstjórnarflokkanna í hinu og þessu málinu.

hvernig hún ætlar að gera það en ekki koma með einhverjar sjónhverfingar. (Forseti hringir.) Hæstv. ráðherra veit það vel eftir að hafa legið í kassa og kassinn sagaður í sundur, að töframaðurinn var ekki að saga manneskjuna í sundur, hún er hér enn þá. Við þurfum raunveruleikatengsl, ekki einhverjar sjónhverfingar.

hjöðnun verðbólgu og skapa forsendur fyrir lækkun vaxta. Ríkissjóður er ekki ein stærð sem hægt er að tímasetja á einn dag og þess vegna segi ég: Þetta eru hin stóru þjóðhagslegu áhrif. Ég vil hins vegar vera algerlega skýr, eins og hæstv. fjármálaráðherra var hér áðan: Við teljum, með því að taka þessa ákvörðun, að þetta sé okkar forgangsverkefni í komandi fjármálaáætlun. Þetta hefur forgang umfram önnur verkefni. Við erum ekki að fara að fjármagna þetta, enda væri það nú vægast sagt óeðlilegt að koma aftan að fólki þannig, með því að hækka tekjuskatt á einstaklinga eða lögaðila í landinu. Við erum ekki að gera það. En ég vil líka segja það af því hv. þingmaður nefndi hér árangur ríkisstjórnarinnar í þessu að sjálf hef ég nú sameinað stofnanir, það hafa fleiri ráðherrar gert. (Forseti hringir.) Hér hefur verið unnið heilmikið í því verkefni að einfalda ríkisreksturinn og ég er ekki í nokkrum vafa um að það er áfram hægt að gera án þess að það bitni á nokkurn hátt á þjónustu við almenning sem alltaf er okkar forgangsmál. Ég held að þessar aðgerðir sem við kynntum séu góðar fyrir samfélagið, góðar fyrir velferðina í landinu (Forseti hringir.) og reynist á endanum, eins og ég sagði áðan, fjárfesting í þjóðarhag.

Herra forseti. Það væri freistandi að blanda sér í umræðurnar sem áttu sér stað hérna rétt áðan og í upphafi, sérstaklega eftir að hæstv. fjármálaráðherra sagði að það væri ekkert mál fyrir þessa ríkisstjórn að spara 80 milljarða sársaukalaust.

eftir sjö ár af metum í útgjöldum, og ætlar að fara að spara. En hvað um það, ég þarf að spyrja um annað mál, ekki síður stórt mál sem varðar ríkisfjármálin ekki síður en þetta,

kostulegt plagg sem var þó kynnt með pompi og prakt á blaðamannafundi og snerist aðallega um að rekja óskalista Vinstri grænna um hvernig mætti auka þjónustu við hælisleitendur og auka aðdráttarafl landsins í þeim efnum, auk hefðbundinnar froðu, en rétt í lokin var getið um það að Sjálfstæðisflokkurinn fengi að klára nýtt lítið útlendingamál, breytingar á útlendingalögum.

Mér þykir áhugavert að heyra að formaður Miðflokksins, sem hefur verið ötull við að benda okkur á að málefni útlendinga séu í ólestri og ekki í góðum farvegi, skuli, þegar ríkisstjórnin stígur fram sameinuð og búin að sameinast

af ábyrgð, festu og mannúð. Ég finn ekki annað en að allir þeir sem hafa komið að þeirri vinnu, sem eru fjölmargir, hafi komið algjörlega heiðarlega að því borði og einhuga í því að bæta þetta kerfi. Við erum sammála um að það hefur verið mikil áraun á kerfið. Kostnaður er orðinn gífurlegur og við höfum sömuleiðis áhyggjur af því að þeir sem hingað koma koma samlagist ekki íslensku samfélagi. Það er oft og iðulega sem gerðir eru fyrirvarar við stjórnarfrumvörp í þinglegri meðferð. Ég hef ekki áhyggjur af því að félagar mínir í Vinstri grænum muni ekki standa við þá vinnu sem þeir hafa lagt heilmikla vinnu í, ásamt Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokknum, að þessari heildarsýn sem kynnt var hér fyrir nokkrum vikum síðan.

var: Já, við munum bara láta undan þeim áfram í þessum málaflokki. Kannski er það bara í samræmi við stefnu Sjálfstæðisflokksins eins og hún var samþykkt með herkjum á síðasta landsfundi flokksins. En talandi um samráð og að ég sé á einhvern hátt að gagnrýna þetta stórkostlega samráð sem hér átti sér stað til að mynda útlendingastefnuna: Já, það má alveg segja það, þótt ég hafi ekki beinlínis sagt það, en ég get sannarlega gagnrýnt hvernig staðið var að því. Það var með nákvæmlega sama hætti sem útlendingalögin sem allur vandinn byggist á urðu til,

Til hvaða öryggisráðstafana hefur verið gripið til vegna innflutnings ríkisstjórnarinnar á hælisleitendum frá Gaza?

að fyrirvarar hafi verið settir í þinglegri meðferð mála. (SDG: … samkomulag.) Hv. þingmaður spyr hér um hvaða fyrirvarar, ef ég skildi hann rétt, hefðu verið settir vegna heimflutnings fólks frá Gaza.

og þessi hópur sem kom til Íslands kom eftir samþykki frá þeim stjórnvöldum. Forseti. Strax árið 2016 var ljóst að það væri skortur á íbúðum á Íslandi. Íbúðaskortur þróaðist hratt

Stefna Pírata í kosningum 2021 var að byggja 2.000 íbúðir til viðbótar við það sem þá var gert til þess að vinna upp þessa óuppfylltu íbúðaþörf.

á ári á samningstímanum með stofnframlögum til almennra íbúða og hlutdeildarlánum. Þetta er rosalega áhugavert því að þetta er nákvæmlega sama stefna stjórnvalda og fyrir ári síðan, 1.000 íbúðir. Þar voru stofnframlög tvöfölduð, úr 500 upp í 1.000.

Það er búið að kalla eftir aðgerðum a.m.k. síðan 2016. Þrátt fyrir allar tilraunir ríkisstjórnarinnar er staðan á húsnæðismarkaðnum eins og hún er,

Þess vegna var farið af stað með að búa til nýtt húsnæðiskerfi á vegum ríkisstjórnarinnar sem þá var, lagagrunnurinn teiknaður og á næsta kjörtímabili var unnið að því að koma því í framkvæmd. Núna erum við komin með nýtt húsnæðiskerfi. Það er búið að úthluta eða setja fjármuni í yfir 6.500 íbúðir í almenna íbúðakerfinu og hlutdeildarlánum og ætli það sé ekki búið í einum 5.600 slíkum íbúðum. Þannig að það er komið nýtt kerfi.

ríkisvaldið ætlar að standa áfram með ykkur út þennan samningstíma og byggja 1.000 íbúðir í þessu kerfi. Við ætlum líka að skapa svigrúm til þess, með samtali við sveitarfélögin, að tryggja lóðir og

Þetta sem ég er að gagnrýna er að þrátt fyrir þá stöðu sem er í dag, að stjórnvöld hafi lofaði 1.000 auka íbúðum inn á markaðinn

undir almennar íbúðir. Stofnframlög sem við náðum að fjármagna var ekki hægt að deila út, m.a. hérna í Reykjavíkurborg fyrir tveimur árum og við hv. þingmaður tókum oft rimmu um það. Það var staðreynd, þær lóðir voru ekki til

af ýmsum ástæðum og hann hefur meira að segja verið að beita sérstökum aðferðum á fyrstu kaupendur sem hafa þar af leiðandi ekki komist inn á markaðinn. Við í þessu mjög þrönga umhverfi höfum því verið að ná árangri. Til að mynda á síðasta ári ætluðum við að byggja 800 íbúðir í þessu kerfi sem ég var að lýsa hérna áðan og þær voru 764 eða 767, ef ég man rétt, sem voru byggðar af 800 sem við ætluðum að byggja á síðasta ári, svo það sé nú sagt. Það voru 1.000 á þessu ári og 1.000 á því næsta.

að hugmyndin sé ekki raunhæf. Það má öllum vera ljóst að Reykjavíkurflugvöllur mun gegna mikilvægu hlutverki næstu árin og áratugina í tengslum við þessa stöðu sem upp er komin sem helsta samgöngumiðstöðin innan lands Hann er geysilega mikilvægur í tengslum við sjúkraflug í landinu, rúmlega 900 sjúkraflug á síðasta ári með hátt í 1.000 sjúklingum, og er einnig mikilvægur fyrir almannavarnir landsins.

þar sem þetta var fjölþætt verkefni þá eru allar undirskýrslur á lokametrunum. Það er verið að vinna í því að draga saman svokallaða heildarskýrslu þessa Hvassahraunshóps, samlestur stýrihóps á niðurstöðum undirhópa er í gangi, úrvinnsla, uppsetning, textavinnsla, yfirlestur fram undan, og nú ætla ég að segja væntanlega á næstu vikum eða mánuðum af því að ég hef nokkrum sinnum haldið því fram og mér verið sagt að þetta sé að koma. En þetta er alla vega komið í þennan síðasta fasa og ég get verið sammála hv. þingmanni að það kannski skiptir ekki öllu máli. Varðandi síðan af hverju þetta hefur verið svona þá tafði Covid fyrir að verkefnið kæmist af stað. Úrvinnsla mælinganna hefur reynst tímafrekari og flóknari heldur en áætlað var og jarðhræringarnar á Reykjanesskaga hafa auðvitað lækkað forgang þessarar vinnu. Þetta er oft sama fólkið sem er að vinna hluta af þessum verkefnum og þannig hafa önnur verkefni gengið fyrir. Varðandi frekari

Ég var hér með fimm punkta sem ég lagði út frá sem ég sendi ráðherranum. Í fyrsta lagi: Hvaða úrræði, ef einhver, standa einstaklingum til boða af hendi íslenska heilbrigðiskerfisins eftir að þeir hafa lokið meðferð, hvort heldur sem um skammtíma- eða langtímameðferð er að ræða? Telur heilbrigðisráðherra að fíknisjúkdómurinn sé viðurkenndur sem sjúkdómur sem skilyrðislaust skuli heyra undir íslenska heilbrigðiskerfið? Hefur heilbrigðisráðherra gripið til einhverra aðgerða til að koma í veg fyrir að einstaklingar með fíknisjúkdóma deyi ótímabærum dauða á meðan þeir eru á biðlista eftir viðeigandi heilbrigðisþjónustu? Megum við búast við nauðsynlegum aðgerðum frá heilbrigðisráðherra sem óefað munu draga úr dauðsföllum vegna fíknisjúkdómsins? Ef já, hverjar eru þá þær aðgerðir? Og síðast en ekki síst: Hvaða forvarnir, ef einhverjar, eru á borði heilbrigðisráðherra þar sem markmiðið er að koma í veg fyrir ótímabæran dauða ungmenna? Allir þessir punktar sem ég hef talið upp hér snúa í rauninni að þeirri sorg og því ófremdarástandi sem ríkir í heilbrigðiskerfinu vegna fíknisjúkdómsins. Við vitum um hátt í 100 einstaklinga sem deyja árlega af völdum þessa sjúkdóms. Við vitum um orsakasamhengi, orsakatengsl við mýmörg önnur dauðsföll þar sem einstaklingurinn er skráður látinn af einhverjum öðrum orsökum en af völdum neyslu, en samt sem áður eru líkurnar miklum mun meiri að raunverulega hafi það verið orsökin fyrir dauðsfallinu. Við veltum fyrir okkur ítrekað ef t.d. 100 einstaklingar létust á ári í bílslysum, hvaða neyðarhemla ríkisvaldið myndi grípa til þess að sporna gegn slíkum dauðsföllum. Hvað er það sem verður þess valdandi að yfir 700 einstaklingar eru á biðlista eftir hjálp inni á sjúkrahúsum vegna veikinda sinna?

það leggur það á sig að vera burtu mánuðum saman í meðferð. Það kemur bjartsýnt og brosandi út í samfélag sem því miður virðist vera þannig úr garði gert

niður í 17 ára ungmenni sem hafa dáið hér af eitruðum efnum sem þau hafa fengið hér á markaðnum.

Ég veit að margir hv. þingmenn sem munu taka þátt í þessari umræðu gera það jafnframt og það er mikilvægt að við höldum áfram að taka þessa umræðu og það er þakkarvert út af fyrir sig. Það er líka hluti af því að færa umræðuna á þann stað að vera sem opnust og mest laus við fordóma. Slík umræða er hluti af því að draga úr jaðarsetningu, sem gjarnan fylgir þessum flókna sjúkdómi,

og kallar á stöðugar úrbætur og stöðuga úrbótahugsun. Hv. þingmaður spurði hvort það mætti búast við raunverulegum aðgerðum, hvaða forvarnir ef einhverjar væru í boði og hvort

Síðan er það þessi fjórða áhersla sem snýr að úrræðum sem standa til boða frá heilbrigðiskerfinu eftir að hafa lokið meðferð. Það dregur svolítið fram þessa samþættingu sem við kannski þurfum að auka hér í þessu í þessu viðfangsefni vegna þess að flest þau úrræði sem standa til boða eftir meðferð eru á hendi sveitarfélaga, en þau eru þó líka á hendi heilbrigðiskerfisins.

en þannig er að notkun hvers kyns vímugjafa — og af því að það kom fram í máli hv. þingmanns að þetta væri mjög alvarleg

og afleiðingar af áfengisneyslu er enn þá langstærsta viðfangsefnið ef við horfum þannig á samhengi hlutanna. En þetta er að aukast og þetta er snúið mál.

og hann þróast fyrir tilstilli mjög flókins og stöðugs samspils erfða, taugakerfis, sálrænna þátta sem og atferlis- og umhverfisþátta, þannig að þetta er mjög flókið verkefni. Þetta er flókinn sjúkdómur. Fíknisjúkdóma þarf að nálgast eins og aðra langvinna sjúkdóma með gagnreyndri þekkingu og viðurkenndum meðferðum. Þeir eru á breiðu sviði og kalla á fjölþætta nálgun, úrræði og meðferðir.

Það er nauðsynlegt að vinna samhliða forvörnum, snemmtækum inngripum, greiningu, meðferð, endurhæfingu og bata og það með tilliti til allra fíknisjúkdóma. Ég svara því játandi sem hv. þingmaður kemur hér inn á með heilbrigðiskerfið. Já, auðvitað á heilbrigðiskerfið að vera í leiðandi hlutverki í málaflokknum.

og með tilkomu ópíóíðanna er þetta sá sjúkdómur sem veldur dauða flestra á aldrinum 15 ára til fertugs. Samkvæmt nýlegum rannsóknum íslenskra heilbrigðisyfirvalda eru u.þ.b. 22% líkur fyrir íslenska karla að verða fíklar einhvern tímann á ævinni og um 10% líkur hjá konum. Hér hefur sjónum ekki síst verið beint að þeirri þjónustu sem er veitt af hálfu SÁÁ. Eins og við vitum hefur SÁÁ lengi

og ég geri ráð fyrir að SÁÁ verði það áfram og þess vegna skiptir gríðarlegu máli og við þurfum að ræða það hér í þessum sal hvernig samningum og hvernig opinberum fjárveitingum til þessara samtaka er háttað. Nú er staðan þannig, virðulegi forseti, að rekstrargrunnur samtakanna hefur verið verulega vanfjármagnaður um margra ára skeið. Hundruðum milljóna af sjálfsaflafé þeirra er varið í að greiða niður þjónustu sem er veitt samkvæmt þjónustusamningum við ríkið. Þessi fjárskortur kemur í veg fyrir að hægt sé að veita fólki með fíknisjúkdóm samfellda meðferð. Árlega deyja um 100 einstaklingar úr fíknisjúkdómi á Íslandi.

í þágu forvarna og meðferðarúrræða sem virka. Virðulegur forseti. Fíknisjúkdómar eru algjört helvíti. Fíknisjúkdómur er ekki bara helvíti fyrir sjúklinginn sjálfan sem þjáist af honum heldur fyrir aðstandendur og fjölskylduna alla. En þetta er flókinn sjúkdómur og þetta er ekkert séríslenskt fyrirbrigði. Það glíma auðvitað allar þjóðir við fíknisjúkdóma og því miður virðumst við sjá aukningu hvað það varðar. Þess vegna held ég að sé mikilvægt að við nálgumst þetta með heildstæðri stefnu og nálgun og ég fagna því sem hæstv. ráðherra kom inn á hérna áðan því að ég vil meina það að allt of oft í þessum sal höfum við talið að það væri hægt að leysa það vandamál sem fíknisjúkdómar vissulega eru með því að setja nokkur hundruð milljónir í viðbót í SÁÁ. Með fullri virðingu fyrir þeirri góðu stofnun og því starfi sem þar er unnið þá getum við ekki nálgast jafn stóran og alvarlegan sjúkdóm með slíkri nálgun. Það verður að vera heildstæð nálgun á það hvernig við glímum við þennan sjúkdóm og að sjálfsögðu verða bæði Landspítalinn svo og SÁÁ og fleiri aðilar að aðstoða okkur við það. Það þarf að sjálfsögðu að nýta gagnreyndar aðferðir og horfa til þeirra vísinda og þekkingar sem til er um sjúkdóminn. En ég vil líka beina því til ráðherra hvort ekki væri eðlilegt að við opnum á það að Sjúkratryggingar greiði líka fyrir meðferð við fíknisjúkdómum erlendis. Með því myndi aukast ákveðin samkeppni og mögulega ýta undir nýsköpun og aukna þjónustu hér á landi. En það er þannig fyrir suma að það hentar ekki að sækja meðferð á Íslandi með félögunum sem hafa verið í sömu neyslunni og vandamálin koma aftur þegar þú kemur út. kemur út. Ég beini því til ráðherra að skoða þann möguleika og svo þurfum við að sjálfsögðu að horfa á samspilið við endurhæfinguna og langtímanálgunina og þar eins og í hinu verðum við að hafa heildstæða nálgun. (Forseti hringir.) Við eigum að nýta okkur þau góðu félagasamtök sem eru að vinna vel í þeim efnum en við getum ekki treyst þeim einhliða fyrir þessu risastóra verkefni.

enda er líffræðilegur hluti fíknarinnar einungis lítill hluti af vandanum. Fíkn er flókið menningarlegt, félagslegt, sálfræðilegt og líffræðilegt ástand. Á meðan það er vissulega sameiginlegt álit sérfræðinga að langtímaáfengis- og vímuefnanotkun valdi breytingum í heila eru alls ekki allir sammála um að þessar taugalíffræðilegu breytingar leiði af sér að áfengis- og vímuefnavandi sé heilasjúkdómur. Allar markmiðsbundnar athafnir sem við verðum gagntekinn af leiða af sér breytingar á taugabrautum heilans og jafnvel þegar við göngum í gegnum mjög tilfinningarík tímabil. Eins og þegar við verðum ástfangin þá hefur það þessar afleiðingar, þessar breytingar á heilanum, en hvergi er ást skilgreind sem heilasjúkdómur. Fíkn er drifin áfram af áföllum og vanlíðan. Áföll eru einstaklingsmiðuð viðbrögð við erfiðum atburðum eða atvikum og geta tengst streitu, skömm, að missa tengsl við ástvin eða að missa starf, að upplifa félagslega upplausn, ofbeldi eða áþján. Áföll geti jafnvel orðið við skort á tengslamyndun á fyrstu árum ævinnar. Rannsóknir hafa sýnt að breytingar í heila geta gengið til baka hjá þeim einstaklingum sem hafa hætt hættulegri neyslu. Taugabrautir breytast með nýrri hegðun.

Það skiptir líka öllu að vímuefnastefnan vinni ekki gegn batamöguleika fólks sem á við vímuefnavanda að stríða eins og hún gerir í dag. Eins og Carl Hart taugasérfræðingur sagði, sem hefur mikið rannsakað orsakir fíknar: Vímuefni eru ekki vandamálið heldur ómannúðleg vímuefnastefna og jaðarsetningin sem hún veldur. Forseti. Fíkn er ekki sjúkdómur. Fíkn er einkenni, einkenni sálfélagslegrar stöðu fólks, einkenni fordóma, einkenni vondrar vímuefnastefnu. En fíkn á líka rætur að rekja í mun dýpra og flóknara vandamál sem er samfélag sem upphefur neyslu og yfirborðskennda ytri umbun framyfir innri skoðun, djúpa tengslamyndun og leit að tilgangi. Fíkn er að því leytinu til, frekar skiljanlega og kannski eðlilega, viðbrögð við sjúku samfélagi. Hæstv. forseti. Ég vil byrja á því að þakka málshefjanda og hæstv. heilbrigðisráðherra fyrir þessa umræðu hér í dag. Við höfum í auknum mæli rætt um fíkn og fíknisjúkdóma hér á þinginu síðustu ár. Það er jákvætt enda hefur mikil vitundarvakning átt sér stað um ömurlega stöðu þeirra sem berjast við þennan, ja, ég vil segja lævísa, hvikula og öfluga andstæðing. Það ber á ýmsum ólíkum viðhorfum í þessari umræðu eins og hefur komið fram hér bæði í dag og áður. Ég er þeirrar skoðunar að mikilvægt sé að bjóða upp á ólíka meðferðarkosti og þjónustu við fólk sem glímir við fíknisjúkdóma. Það liggur í augum uppi að þarfir fólks eru ólíkar; ekki vilja öll fara í meðferð, ekki eru öll tilbúin að hætta neyslu þá og þegar þrátt fyrir að upplifa algjöran vanmátt gagnvart ástandi sínu, sama hversu mikið er í húfi. Þetta eru fótspor sem erfitt er að setja sig í en afar mikilvægt að við þjónustum þennan hóp til jafns við aðra. Hér á landi hefur skaðaminnkandi úrræðum fjölgað sem betur fer. Ber þar hæst Frú Ragnheiði sem veitir lágþröskuldaþjónustu fyrir fólk sem notar vímuefni um æð. Meðal annarra orða þá komast þau að sem þess óska og geta fengið hreinan búnað með það að markmiði að fyrirbyggja þann skaða og þá áhættu sem hlýst af notkun vímuefna. Liður í því er að dreifa lyfinu naloxone sem er notað þegar þörf er á tafarlausri neyðarmeðferð vegna ofneyslu ópíóíða. Hæstv. forseti. Vandinn er grafalvarlegur og þess eðlis að samhliða fleiri úrræðum sem veita þjónustu við fólk með fíknisjúkdóma þurfum við að horfa á vandann heildstætt eins og ráðherra nefndi. Það liggur fyrir að þau sem búa við fátækt, fólk sem elst upp á jaðri samfélagsins vegna ýmissa félagslegra breytna er líklegra til að þróa með sér fíknisjúkdóma. Félags- og efnahagslegt réttlæti er því meðal þeirra þátta sem við þurfum að ráðast á þegar við horfum heildstætt á vandann og til þess að takast á við hann þarf fjöldi aðila að koma saman. Það er engin ein lausn. Við þurfum gagnreyndar aðferðir til að hjálpa fólki sem vill losna undan fíkninni. Við þurfum að tryggja eftirfylgni sjúklinga því að áhrifin á notendur eru oft langvarandi. Þau eru flókin og snerta bæði andlega og líkamlega heilsu. Og ég tek undir með hæstv. heilbrigðisráðherra: Við þurfum að samþætta þessa þjónustu við fólk með fíknisjúkdóma og taka utan um alvarleika málsins.

ræða þetta mál hér í þessum sal, einfaldlega út frá þeirri staðreynd að þetta er einn mesti heilbrigðisvandi sem vestræn samfélög standa frammi fyrir og Ísland er engin undantekning þar. Þetta er heilbrigðisvandi. Þetta þýðir að þeir sem búa við fíknivanda, eru með fíknivanda þurfa að leita á náðir heilbrigðiskerfisins og þeir eiga rétt á því að leita á náðir heilbrigðiskerfisins vegna þess að þetta er sjúkdómur og við sinnum veiku fólki í þessu samfélagi. Við erum hins vegar að bregðast þessum hópi eins og staðan er núna. Meðferðarúrræðin okkar eru ekki keyrð á fullum afköstum. Það er ekki verið að keyra Vog á fullum afköstum núna vegna þess að fjármunir sem fara til SÁÁ fara að stórum hluta í að niðurgreiða viðhaldsmeðferð vegna ópíóíðafíknar. SÁÁ er að þjónusta rúmlega 300 einstaklinga en fær greitt frá ríkinu fyrir tæplega 100. Ég ætla að leggja fram tillögu hér á Alþingi á morgun um það að ríkisvaldið skaffi þessar 100 milljónir sem vantar upp á til þess að SÁÁ geti sinnt þeim hópi sem þarf á þessari viðhaldsmeðferð vegna ópíóíðafíknar að halda án þess án þess — að það keyri niður aðra mikilvæga þjónustu sem nýtist öðrum þeim sem með þennan fíknisjúkdóm eru. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Þessar 100 milljónir sem upp á vantar vantar gegna þá tvíþættum tilgangi, annars vegar að hjálpa þeim betur sem eru með ópíóíðafíkn og þær gera það að verkum að það verður til meira fjármagn í sjálft meðferðarstarfið á Vogi og hjá SÁÁ. Ég ætla síðan í minni seinni ræðu að koma betur inn á sjúkdóminn í heild sinni.

Ég þakka ráðherra fyrir þessa afstöðu sína vegna þess að þetta er alvörusjúkdómur. Sá sem hér stendur þekkir þennan sjúkdóm ágætlega. Ég fór sjálfur í meðferð á sínum tíma og hef kynnt mér þessi mál til hins ýtrasta, farið nokkrum sinnum á Hazelden sem er nú Mekka, ef ég má svo að orði komast, í meðferðarstöðvum

Vandinn er að munurinn á fíknisjúkdómum og öðrum sjúkdómum er sá að sá sem er haldið þessum sjúkdómi hefur sterka tilhneigingu til þess að vilja ekki viðurkenna að hann sé veikur.

Síðan segir Inga: Hvaða úrræði eru til staðar fyrir einstaklinga sem hafa farið í meðferð? Þeir staðir sem eru viðurkenndir í dag eru m.a. SÁÁ,

En þegar fólk kemur úr meðferðinni, hvað þá? Sjáið þið, maður kemur út úr meðferðinni eftir 28 daga og tíu daga í afvötnun og þá veit maður allt um þetta og maður er alveg með það á hreinu. En svo fennir í sporin og fólk gleymir og

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka hv. málshefjanda, Ingu Sæland, fyrir frumkvæðið að þessari umræðu. Það er mikilvægt að við eigum öfluga talsmenn hér á þingi fyrir úrbótum í þjónustu við þá sem þjást af fíknisjúkdómum. Í mínum huga er ekki vafi á að fíknisjúkdómurinn er viðurkenndur sem heilbrigðisvandi á Íslandi. Hins vegar hefur eins lengi og ég man staðið yfir leit að góðum, viðurkenndum gagnreyndum meðferðarleiðum enda þarfir fíknisjúklinga breytilegar, bæði milli einstaklinga sem glíma við svipaða fíkn og eftir því hvers konar fíkn glímt er við. Stjórnvöld hafa á hverjum tíma gert samninga við samtök um meðferð við sjúkdómnum til viðbótar við ýmsa þjónustu opinberu heilbrigðisstofnananna. Virðulegi forseti. Á hverjum tíma þarf að sinna heildstæðum forvörnum, veita heildstæða meðferð og sinna bráðaþjónustu. Í því ljósi fagna ég því að heilbrigðisráðherra hefur skipað starfshóp til að endurskoða heildarstefnu í áfengis- og vímuvörnum, stefnu sem á að taka til forvarna, meðferðar og eftirfylgni, endurhæfingar og lagaumhverfis og taka mið af þörfum ólíkra hópa. Einnig er unnið að stefnumótun á sviði skaðaminnkunar og við eigum nýja aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til ársins 2030. Mikilvægt er að þessar aðgerðir myndi skýran og skilvirkan ramma um verkefni sem við verðum að leysa. Virðulegi forseti. Að lokum langar mig að nefna mikilvægi góðra samtímaupplýsinga, bæði varðandi þarfir fyrir meðferð og hver bráðavandinn er hverju sinni. Þeim upplýsingum þarf að safna frá þeim sem eru á bráðavaktinni, svo sem sjúkraflutningafólki, bráðadeild og lögreglu, en einnig mögulega með greiningu efna í umferð. Landlæknir hefur kynnt slíkar hugmyndir undir vinnuheitinu Fíknivaktin.

stundum þarf að kveðja eftir langa og stranga baráttu við kerfið og fíkniefni en mjög oft líka eftir falið stríð, stríð við ópíóíða. Þeim sem kljást við ópíóíðafíkn fjölgar og sérstaklega ungu fólki. Þetta er auðvitað stórhættuleg fíkn og af allt öðrum toga heldur en

áætlun um það hvernig við viljum nálgast fíkn. Viljum við nálgast hana út frá refsisjónarmiði eða viljum við nálgast hana út frá heilbrigðissjónarmiði? Þetta þarf samhæfð ríkisstjórn að koma sér saman

verða að fá fjárfestingu inn í sína starfsemi hjá SÁÁ eigi þau að þróa þjónustu sína frekar. Ég bara minni á að starfsemi SÁÁ reiðir sig að mjög miklu leyti á sjálfsaflafé eins og staðan er núna.

enda ættu forvarnir annars vegar og heilbrigðisþjónustu hins vegar að vera í algjörum forgrunni í þessum málaflokki. Við erum sem betur fer langsamlega flest sammála um að fíkniefnavandinn sé heilbrigðisvandamál, sjúkdómur, og að viðbrögðin og umgjörðin ættu að vera eftir því. Þrátt fyrir fjölmörg jákvæð skref hæstv. heilbrigðisráðherra, sem virðist hafa góðan skilning á viðfangsefninu, er staðan hreint ekki góð. Fíknisjúkdómar eru lífshættulegir og allt of margir fá ekki lífsnauðsynlega þjónustu í heilbrigðiskerfinu. Það er með þessa sérstöðu fólks sem glímir við vímuefnavanda, eins og hv. þm. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir kom stuttlega inn á áðan, að það er bara þessi ákveðni gluggi sem getur opnast fyrir þetta fólk til að sækja sér þjónustu og þá verður hreinlega að vera til staðar og opið fyrir heilbrigðisþjónustu fyrir þennan hóp. Ég hef nefnt þetta áður og geri það aftur að það þarf ekki annað en að fletta minningarsíðum Morgunblaðsins til að sjá hversu grafalvarleg staðan er. Fíknisjúkdómar herja á ungt fólk og þessar síður bera þess merki. En af hverju eru ekki meiri viðbrögð við þessari grafalvarlegu stöðu, eins og hv. þm. Sigmar Guðmundsson kom hérna inn á áðan? Af hverju er ekki þjóðarátak, landssöfnun og allt þar á milli? Ég vil meina að það sé vegna fordóma sem enn grassera í samfélaginu, neikvæðra viðhorfa.

eigi að vera meðhöndlaðir sem slíkir innan heilbrigðiskerfisins. Ég kalla því eftir því að hæstv. ráðherra haldi áfram á þeirri vegferð sem hann hefur verið á og boðað en gefi hraustlega í og forgangsraði fólki sem glímir við vímuefnavanda. Það er hreinlega lífsnauðsynlegt.

Það hefur sýnt sig þegar kemur að baráttunni við vímuefnavandann að bönn og refsingar hafa lítil sem engin áhrif. Þau koma ekki í veg fyrir fikt og ótrúlegt en satt, þá koma þau ekki í veg fyrir að fólk þrói með sér fíknivanda. Hvers vegna ekki? Jú, vegna þess að þau beinast að afleiðingum vandans í stað þess og algerlega án þess að takast á við orsakirnar. Við getum ekki komið í veg fyrir vímuefnanotkun en með réttum aðgerðum getum við komið í veg fyrir alvarlegar afleiðingar hennar, dregið úr skaðanum og ekki síst komið í veg fyrir dauðsföll. Það hefur lengi verið viðtekið viðhorf hér á landi og víðar að til að fá aðstoð við fíknivanda þurfi fólk fyrst að hætta neyslu. En það er nákvæmlega eins og að segja að þú þurfir að vera hraustur til að fá heilbrigðisaðstoð. Sem betur fer bendir allt til þess að það hafi orðið viðhorfsbreyting meðal heilbrigðisstarfsfólks og þorra almennings hér á landi en hugarfarsbreytingin virðist ekki hafa náð upp í fílabeinsturn ríkisstjórnarinnar og er nauðsynlegra breytinga því enn að bíða þegar kemur að löggjöf og þeim úrræðum sem tryggð eru. Og enn refsum við fólki fyrir vandann sem það er í. Í þessu úrræðaleysi hafa orðið til óformleg og umdeild úrræði þar sem læknar og annað heilbrigðisstarfsfólk finnur sig sífellt í þeirri stöðu að þurfa að velja á milli þess að svíkja Hippókratesareiðinn og brjóta lög. Heilbrigðisstarfsfólk hefur ítrekað kallað eftir faglegu verklagi og skýrari reglum í tengslum við skaðaminnkun hér á landi og hafa lyfjafræðingar m.a. bent á skaðaminnkandi lyfjameðferðir sem tíðkast í öðrum löndum og hafa tíðkast í áratugi. Á meðan ríkisstjórnin hugsar málið og skipar hvern starfshópinn á fætur öðrum til að finna upp hjólið er unga fólkið okkar að deyja í hrönnum. En, forseti, úrræðin eru til. Við þurfum ekki að finna upp hjólið.

Frú forseti. Ég vil þakka hv. þm. Ingu Sæland og hæstv. heilbrigðisráðherra fyrir að hefja þessa mikilvægu og marghliða umræðu og öllum þeim sem hafa tekið til máls hér í dag og sýnt hinar fjölbreyttu hliðar hennar. Mig langar aðeins til að bæta við umræðuna út frá kynjuðu sjónarmiði. Það er nokkur munur á kynjunum þegar kemur að fíknivanda. Þar hafa bæði líkamlegir og félagslegir þættir áhrif sem gera það að verkum að það eru ekki endilega sömu úrræði sem gagnast þessum hópum. Í meðferð við fíknivanda eru konur afar berskjaldaðar. Margar þeirra eiga erfiða lífsreynslu að baki, einkum þær sem hafa verið í harðri neyslu og upplifað heimilisleysi. Þær hafa iðulega orðið fyrir ýmiss konar ofbeldi, bæði andlegu og líkamlegu, og vændi, bæði gegn greiðslu í peningum en einnig svokölluðu nauðarvændi fyrir lífsnauðsynjum eins og húsaskjóli, mat eða fíkniefnum. Margar þessara kvenna hafa ekki fundið fyrir nokkru sem líkist öryggi í mörg ár en öryggistilfinning er frumforsenda þess að ná að vinna að bata og takast á við erfiða fortíð. Það er því lykilatriði að konur í fíknimeðferð séu aldrei í þeirri stöðu að upplifa að öryggi sínu sé ógnað í meðferðinni, að þær eigi ekki á hættu að mæta þeim sem t.d. keyptu af þeim vændi á þeim vettvangi eða misnotuðu aðstöðu sína gagnvart þeim að öðru leyti. Hvort tveggja þekkjum við dæmi um úr opinberri umræðu og fréttaflutningi og ekki rata öll dæmi í fjölmiðla. Þá þekkjum við líka því miður dæmi þess að konur verði í meðferð fórnarlömb einstaklinga sem misnota traust þeirra og eyðileggja þann árangur sem þær ná með skelfilegum afleiðingum.

Frú forseti. Fíkn er alvarlegur sjúkdómur sem hefur bein eða óbein áhrif á þúsundir Íslendinga dag hvern. Það er lykilatriði að koma til móts við fíknisjúklinga þar sem þeim gagnast best svo þeir megi ná tökum á vanda sínum. Kynjaskiptar meðferðir eru þar mikilvægur þáttur.

Frú forseti. Það er auðvitað hægt að halda talsvert langar ræður um þennan sjúkdóm en tíminn sem maður hefur er takmarkaður og það eru nokkur atriði sem mig langar að koma inn á í minni seinni ræðu. Fyrir það fyrsta: Þessi sjúkdómur er alveg óskaplega dýr fyrir samfélagið. Við sjáum afleiðingar og kostnað víða annars staðar í heilbrigðiskerfinu vegna þessa sjúkdóms. Við sjáum þennan kostnað hellast yfir löggæslukerfin okkar, fangelsin, félagsþjónustuna, inn í sveitarfélögin, félagsleg úrræði þar. Kostnaðurinn vegna fíknisjúkdóma hríslast niður allar taugar samfélagslíkamans og þetta er eitthvað sem við verðum að hafa í huga þegar við erum að meta hvernig best sé að bregðast við. Við fáum til baka þann pening að einhverju leyti sem við setjum í það að bregðast við þessum vanda. Það er stundum ákveðinn misskilningur gagnvart þessum sjúkdómi úti í samfélaginu og til að mynda er stundum býsnast yfir því að fólk þurfi ítrekað að leita sér hjálpar. Við tölum aldrei svona um krabbameinssjúklinginn eða þann sem hjartveikur er. Við segjum aldrei við krabbameinssjúklinginn að það sé eitthvað skrýtið að hann þurfi kannski að fara oftar en einu sinni og oftar en tvisvar í viðhlítandi meðferð eða það sama gagnvart þeim sem hjartveikur er. En þannig er það með fíknisjúkdóminn; þetta er krónískur vandi, geðrænn vandi sem getur tekið sig upp aftur, og og heilbrigðiskerfið okkar á ekki að loka augunum fyrir þeirri staðreynd. Úrræðin þurfa að vera fjölbreytt og þau þurfa að ganga út frá þeirri staðreynd að við verðum að mæta fólkinu þegar það er tilbúið til þess. Við verðum að mæta vandanum á forsendum vandans en ekki á forsendum kerfisins. Það er nefnilega rétt sem hér hefur verið bent á að stundum getur meðferðarglugginn eða viljinn til þess að fá hjálp fá hjálp verið bara einhverjar fáeinar vikur og þá er mögulegt að grípa einstaklinginn en segja ekki: Heyrðu, þú getur komið eftir sex mánuði, þá færðu pláss. Þá færðu heilbrigðisþjónustuna sem þú átt rétt á samkvæmt íslenskum lögum og stjórnarskrá. Ef við myndum standa okkur jafn illa

Samantekið í mínum huga þá liggur það náttúrlega enn þá ljóst fyrir að hér er um gríðarlega fordóma að ræða gagnvart fíknisjúkdómnum sem slíkum.

dampi sem mögulegur væri. Þá værum við að forgangsraða fjármunum mun meira fyrir sjúklingana sem glíma við þennan dauðans alvöru sjúkdóm. Þá værum við að taka utan um einstaklingana þegar þau væru að koma út úr meðferð og við fyndum þeim viðhlítandi úrræði og aðstoð. Við værum í rauninni á allt öðrum stað. Við skulum átta okkur á því að sú þróun sem hefur orðið í samfélaginu í dag er mannanna verk. Það er í höndum stjórnvalda hverju sinni að taka utan um samfélagið eins og best er og best verður á kosið. Þessi þróun sem hefur orðið hér og nú, þar sem fjöldi einstaklinga er að deyja á bið eftir heilbrigðisþjónustu,

Það þarf ekki að hafa orðið fyrir einhverjum áföllum eða vanda eða vera fátækur til að sitja uppi með fíknisjúkdóminn. Fíknisjúkdómurinn er einn erfiðasti og alvarlegasti sjúkdómurinn sem íslenskt samfélag býr við í dag.

þar sem mjög stór hópur haghafa fer yfir stöðuna, hvernig við getum aukið aðgengi að meðferðarúrræðum, sett aukinn kraft kraft í forvarnir og snemmtæk inngrip. Það er líka að finna í annarri stefnumótun, eins og lýðheilsustefnu og geðheilbrigðisstefnu. Við höfum aukið stórkostlega aðgengi að naloxone sem getur bjargað mannslífum.

skaðaminnkun og það er sérstakur hópur að vinna að skaðaminnkun og búinn að vera í nokkurn tíma. Þar skiptir máli að rýna hvað er gert annars staðar og horfa til gagnrýndra aðferða. Ég vil líka kalla eftir stuðningi þingheims og þingmanna og þingflokka í að skipa rýnihóp, mun kalla eftir tilnefningum þar að lútandi, þannig að við förum í eitt skipti fyrir öll sameiginlega í þetta og reynum að að setja þunga í þetta verkefni okkar. Ég hef líka sett af stað viðbrögð við ópíóíðafaraldri. Frá því í maí á síðastliðnu ári fóru 150 milljónir til viðbótar við það sem fer í málaflokkinn sérstaklega í það verkefni. Þar erum við búin að semja við